Dobro jutro, dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sa radom sa točkom dnevnog reda koja je najavljena, a to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu,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

Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospođa Dijana Vican, državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, zastupnici. Zakonom o športu propisano je da športaši ne smiju uzimati nedopuštena sredstva niti smiju primjenjivati postupke koji su nedopušteni prema pravilima Svjetske antidoping agencije, te da treneri ovlašteni liječnici i druge osobe u športu ne smiju športašu davati nedopuštena sredstva i od športaša tražiti ili poticati da ga uzima da uzima nedopuštena sredstva ili primjenjuje postupke koji su nedopušteni sukladno pravilima Svjetske antidoping agencije. Ovim se izmjenama i dopunama predlaže da se osim propisane zabrane uzimanje sredstava i primjenjiva postupaka koji su nedopušteni prema pravilima Svjetske antidoping uzimanja sredstava i primjenjivanja postupka koji su nedopušteni prema pravilima našeg Hrvatskog olimpijskog odbora i Međunarodnog olimpijskog odbora kao i obveza sportaša da dozvole dopinške kontrole. Zakonom o športu je propisano da je Hrvatska agencija protiv dopinga u športu specijalizirana ustanova zadužena za praćenje i provođenje međunarodnih konvencija protiv dopinga, u športu u Republici Hrvatskoj koju uredbom osniva Vlada Republike Hrvatske. Ovim se izmjenama i dopunama Zakona predlaže pripajanje Hrvatske agencije za antidoping Hrvatskom zavodu za toksikologiju koji bi preuzeo radnike, sredstva, prava, obveze, poslove, pismohranu te drugu dokumentaciju HADA-e te nastavio kontinuirani rad u borbi protiv dopinga u svim međunarodnim asocijacijama. Ovim bi se Zakonskim prijedlogom reorganizacije pridonijelo smanjenju broja agencija zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima za čiji se rad sredstva osiguravaju u državnom proračunu a istovremeno bi se proširivanjem dosadašnjeg djelokruga rada Zavoda poslovima sustavnog provođenja i praćenja mjera u borbi protiv dopinga u športu, osigurao kontinuiran i kvalitetan stručni rad na ovom području u sastavu ustanove koja obavlja srodne poslove. Hrvatski zavod za toksikologiju bi prema ovom Prijedlogu bio pravni slijednik agencije. Pripajanjem ovih dviju ustanova se ne gubi bit i svrha agencija, jer će svi poslovi i zadaće ostati iste i obavljati se unutar Zavoda i ovakvo rješenje nije u proturječnosti s Europskom i svjetskom praksom. Hvala lijepa. Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvi na redu je Klub HDZ-a i zastupnik Perica Bukić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Evo kako smo čuli Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu predviđa pripajanje Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga u sportu, s Hrvatskim zavodom za toksikologiju a sve u sklopu Vladinih mjera gospodarskog oporavka, smanjenja broja agencija, zavoda, fondova

ali ne uvjetuje da moraju biti zasebni pravni subjekt. Ako pogledamo stranice Svjetske organizacije za borbu protiv dopinga u sportu, listu nacionalnih organizacija, možemo vidjeti da su pojedine organizacije pri ministarstvima, institutima ili u Italiji na primjer dio Talijanskog olimpijskog odbora. Ono što je doista važno kod provedbe ovog pripojenja a što je stav nacionalnog vijeća za šport jest da ono ne smije ugroziti ujedno provedbu svih obveza Nacionalne organizacije za borbu protiv dopinga u sportu koji proizlaze iz međunarodnih sporazuma. Dame i gospodo, ne samo da je postojanje nacionalne organizacije u borbi protiv dopinga u sportu međunarodna preuzeta obveza, ona predstavlja i zlatni standard unutar pokreta za borbu protiv dopinga u sportu. Njezina je zadaća koordinacija svih napora usmjerenih na borbu protiv ovog sportskog zla kao što su dopinške kontrole, edukacija sportaša i pomoćnog osoblja o štetnosti dopinga, procesuiranja i provedbe represivnih mjera protiv prekršitelja međunarodna suradnja i znanstveni rad. Upravo zbog mogućnosti provedbe svih navedenih zadaća potrebno je postanje adekvatnog zakonodavnog okvira odnosno potrebe uskladiti postojeće obveze s ... obvezama koje podrazumijevaju promjene u Zakonu o sportu i u Kaznenom zakonu. Nismo još proveli potrebne promjene zakona, niti u potpunosti uskladili propise s ... obvezama, što u jednom dijelu otežava rad ove organizacije. Neke zemlje, na primjer Austrija donijeli su čak jedinstven Zakon za borbu protiv dopinga u sportu u kojemu su jasno definirane i usklađene ovlasti nacionalne organizacije ali i policije državnog odvjetništva i carine u borbi protiv dopinga u sportu. Nadalje, u predloženim izmjenama Zakona o sportu predlaže se da se osim propisane zabrane uzimanja sredstava i primjenjivanja postupaka koji su nedopušteni sukladno provedbama Svjetske antidopinške agencije propiše i zabrana uzimanja sredstava i primjenjivanja postupaka koji su nedopušteni prema pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i Međunarodnog olimpijskog odbora. Ovaj dio smatramo suvišnim i i međunarodni olimpijski odbor i Hrvatski olimpijski odbor nema svoja pravila i propise već su potpisnici vladinog Svjetskog antidopinškog kodeksa koji je temeljni i univerzalni dokument na kojem se zasniva Svjetski program borbe protiv dopinga u sportu. Također smatram ovdje naglasiti i izdvojiti amandman koji je predložen od strane kluba HDZ-a koji smo svi dobili da se već u nazivu buduće predložene institucije istakne borba protiv dopinga u sportu čime bi se naglasio kontinuitet i predanost borbi protiv dopinga u svijetu. Taj amandman je preložen radi jasnog određivanja da Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping nastavi neprekinuti kontinuirani rad u borbi protiv dopinga u svim međunarodnim asocijacijama kojima je do stupanja na snagu ovog zakona Hrvatska antidopinška agencija, te preuzima sva prava i obveze protiv dopinga temeljem međunarodnih konvencija. Zakonska odredba predložena ovim amandmanom otklonila bi sve eventualne dvojbe vezane za nastavak kontinuiranog rada u borbi protiv dopinga u sportu u RH. Osim toga već kao što sam rekao ovim amandmanom predlaže se i promjena u nazivu tako da bi usvajanjem ovog zakona puni naziv glasio Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. U ime kluba SDP-a zapravo prije samog početka ove rasprave želim reći jučer, a očito danas ćemo ovdje raspravljati o ukidanju brojnih agencija, zavoda koji trebaju biti kao oživotvorenje programa gospodarskog Ne znam kako vama, meni osobno a i nama u SDP-u čini nam se da u situaciji kada petnaestak ljudi dnevno ostaje bez kuće i stana, kada ove godine 80 tisuća ljudi ostalo bez posla, a sva predviđanja kažu da će do kraja godine još 30 tisuća ljudi ostati bez posla, ovdje raspravljati danima o zakonima sa upitnim ekonomskim učincima i koji neće stvoriti niti jedno radno mjesto, čini nam se malo besprizorno i na koncu konca zapravo troškom. Kada pogledamo sve ove zakone i pretpostavljene uštede o kojima nemamo još uvijek podataka koliko će one zapravo biti, gotovo možemo reći da će veći trošak biti ova dva dana zasjedanja Sabora nego sve uštede koje će se ostvariti ukidanjem svih ovih agencija. Stoga mislim gospodine predsjedniče, da kada raspravljamo i o dnevnom redu Hrvatskog sabor trebamo uzeti i u obzir trenutak u kojem se Republike Hrvatska nalazi. No, međutim ovim zakonom kao što je već bilo rečeno ukidamo Hrvatsku antidoping agenciju kao samostalno tijelo, pripajamo je jednom drugom zavodu i pitanje je zapravo koliko će to imati svrhe. O čemu se kolegice i kolege radi? Djelokrug Hrvatske antidoping agencije definiran je u Zakonu o sportu i Antidoping agencija treba se baviti i ona se time bavi sustavnim praćenjem i koordiniranjem akcija svih vladinih i nevladinih organizacija u borbi protiv dopinga u sportu, predlaže mjere u borbi protiv dopinga u sportu, primjenjuje konvencije, kodeks Svjetske antidopinške organizacije i pravila međunarodnih športskih saveza i Međunarodnog olimpijskog odbora, odnosno nekako skraćeno u praksi na svim sportskim natjecanjima koji se događaju u RH oni provode testiranja na doping, ali ono što je možda najvažnije kroz njihov Athlete outreach program oni provode i edukaciju sportaša i o dopingu edukaciju trenera, edukaciju svih onih sportskih djelatnika. Ovim prijedlogom zakona se predlaže da se Hrvatska antidoping agencija koja je sada postojala kao samostalna agencija da se pripoji Zavodu za toksikologiju koji bi zapravo koji bi zapravo trebao preuzeti i sve zaposlene dosadašnje Antidoping agencije i sve projekte i sve ono što je zapravo Antidoping agencija radila. Može li kolegice i kolege Zavod za toksikologiju obzirom na njegovo ustrojstvo i na njegov djelokrug rada zapravo se baviti antidopingom? Zavod za toksikologiju je osnovan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zavod za toksikologiju se bavi ispitivanjem kemikalija u zraku, tlu, vodi, rijekama, moru, biljnom i životinjskom svijetu, hrani odnosno u redovitim uvjetima, a u izvanrednim događajima ili pri sumnji za izvanredni događaj predlaže mjere zaštite. On i vodi evidencije o kemikalijama koje se uvoze, izvoze, nabavljaju, dakle bavi se uglavnom takvim stvarima. I pitanje je kako će sve to skupa funkcionirati kada se HADA kao mala agencija zapravo utopi u dosta veliki Zavod za toksikologiju? Čak i kada bi unutar Zavoda za toksikologiju osnovali posebnu jedinicu za antidoping, a antidoping uključuje lijekove, steroide, hormone, diuretike, narkotike, stimulanse i slično uglavnom se radi o interdisciplinarnom području koji nema baš previše veze sa kemikalijama s kojima se bavi kojima se bavi Zavod za toksikologiju, pitanje je koliko zapravo bi ljudi koji jesu u Zavodu za toksikologiju uopće bili time osposobljeni. Ako bi se sada preuzeli svi ljudi koji rade u dosadašnjoj Hrvatska antidoping agencija onda je pitanje zašto uopće ukidamo Antidoping agenciju? Imamo isti broj ljudi koji radi koji rade na istim poslovima, koji jedni s drugima zapravo nemaju gotovo nikakve veze, a koje fluzioniramo samo zato da bi mogli reći da imamo jednu instituciju manje. Usput kolegice i kolege kako paralelno i zajedno sa ovim zakonom nemamo i izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji bi trebao redefinirati novi dodatnu zadaću Zavoda za toksikologiju, mi zapravo usvajanjem ovog zakona, a ne istovremeno usvajanjem i izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti dolazimo u jednu pat poziciju ili gotovo pa gotovo i pravni vakuum. Drugi problem koji je sa pripajanjem Zavodu za toksikologiju koji je ne samo pravni, ne samo formalni već i stvarne naravi, Hrvatska već smo čuli je ratificirala Međunarodnu konvenciju o borbi protiv dopinga u sportu. Po toj međunarodnoj konvenciji ministarstvo nadležno za borbu protiv dopinga je ministarstvo nadležno za sport, izrijekom pište ministarstvo nadležno za sport, to je dakle kod nas Ministarstvo znanost, obrazovanja i sporta. Nadležnost nad Zavodom za toksikologiju ima Ministarstvo zdravstva i i ukoliko antidoping prebacimo u ovom ili onom nazivu u Zavod za toksikologiju prekršit ćemo konvenciju jer će za antidopig kroz Zavod za toksikologiju biti nadležno Ministarstvo zdravstva, a ne ministarstvo nadležno za sport. No, međutim kolegice i kolege to nije jedina međunarodna posljedica o njima ću reći još još nekoliko stvari. No međutim prije toga, valja nešto reći općenito o tome koja je bila motivacija za ovo spajanje. Na 70. sjednici Vlade 23. srpnja je prihvaćen prijedlog reorganizacije agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima kao dio Programa gospodarskog oporavka. U tom programu stoji: "Nacionalni olimpijski odbor preuzet će poslove zaposlene, opremu, prava i obveze te financijska sredstva potrebna za obavljanje preuzetih poslova". Dakle, odluka Vlade je ne da će se Antidoping agencija spojiti sa Zavodom za toksikologiju, nego da će se prebaciti u obavljanje Hrvatskog olimpijskog odbora. Otkud Zavod za toksikologiju koji, ponavljam, s ovim doista nema nikakve veze. I tu, kolegice i kolege, imamo dva problema. Čuli smo već nekoliko puta i to je možda najbolje razvidno iz ovog primjera da zapravo oko same odluke o tome koje ćemo agencije i fondove, u ovom konkretnom slučaju Agenciju za antidoping ukinuti, nismo dovoljno odnosno Vlada nije dovoljno domislila koje akcije treba poduzeti. U odluci Vlade kaže Olimpijski odbor, u prijedlogu zakona kaže Zavod za toksikologiju. Drugo, tek ovog mjeseca sa datumom listopad 2010. postoji dokument koji je još uvijek prijedlog, dakle još nije formaliziran koji se zove jedinstveni kriterij za ustrojavanje agencija, zavoda i drugih regulatornih tijela kojeg će Vlada vrlo vjerojatno tijekom ovog ili idućeg mjeseca usvojiti. Prema tim kriterijima iz prijedloga koje je pripremilo Ministarstvo uprave antidoping agencija mora ostati samostalna organizacija, obzirom da je jedan od četiri kriterija da se bavi poslovima kojima se ne bavi nitko drugi, koji su specifični i za koje postoje i međunarodne obveze da se moraju obavljati kao specifične i kao neovisno tijelo, dakle u pravilu ne u sastavu državne uprave. Prema tome, niti je dovoljno domišljeno što se treba učiniti, a s druge strane kolegice i kolege koji su efekti financijski ako baš hoćete, obzirom da je to očito jedina motivacija ukidanja antidoping agencije. Ako malo bolje razmislimo da se presele sve stvari, dokumentacija i sve ostalo što postoji u postojećoj antidoping agenciji prostora Zavoda za toksikologiju to traži određena sredstva. Ako se prostori neće seliti, ako će novi Zavod za toksikologiju djelovati na dvije lokacije onda ne da nemamo uštedu nego imamo i novi trošak. Ukoliko se i preimenuje Zavod za toksikologiju sukladno jednom amandmanu koji smo dobili znači da moramo promijeniti web stranicu, da moramo promijeniti pečate, da moramo promijeniti memorandume, da moramo promijeniti vizitke, da moramo promijeniti telefone i u principu imamo naprosto trošak. Tim više što svi djelatnici, svi projekti se nastavljaju i unutar novog Zavoda za toksikologiju. Možda malo o radu agencije. Agencija, ova koju sad predlažemo ukinuti kao samostalni entitet i zapravo je utopiti u Zavodu za toksikologiju, ona djeluje tek dvije godine. Ona je smještena u novom borongajskom kampusu i zapravo u izgradnju tog agencijskog kapaciteta i u smislu i ljudstva i sadržaja i opreme je uloženo puno sredstava. Napravljene su predavaonice, napravljeni su laboratoriji, educirano je stručno osoblje. I sad to sve skupa trebamo preseliti na novu adresu jer ako ostane na dvije ne znam gdje nam je tu ušteda, a zgradu u kojoj je sada funkcionirala HADA treba ostaviti zapuštenom dok valjda za nju ne nađemo nekakvu novu namjenu. Testiranja sportaša koja su bila su se također obavljala u prostorija Hrvatske antidoping agencije, obzirom da su u njezinom laboratoriju, a zapravo ukidanjem i tih laboratorija koji kao takvi ne postoje u današnjem Zavodu za toksikologiju mislim da beskrajno kompliciramo stvari. I sad poštovane kolegice i kolege malo o međunarodnim aspektima. Ukidanje Hrvatske agencije za antidoping bi zapravo bio presedan u svijetu jer od 130 zemalja koje imaju svoje neovisne agencije Hrvatska bi bila prva i jedina u svijetu koja je prihvatila Svjetski antidopinški kodeks, a da nema agenciju odnosno da je nakon ukidanja kodeksa ukida. To bi značilo nepoštovanje tog istog kodeksa, ali i nepriznavanje, svojevrsno nepriznavanje Svjetske antidopinške agencije. To znači i kršenje međunarodne konvencije iz koje proizlazi obveza poštivanja Neovisnog antidopinškog tijela kakvog imaju i sve zemlje članice Europske unije. Postojanje Hrvatske antidopinške agencije jedan je od uvjeta poštivanja Konvencije protiv dopinga u športu iz '94. i UNESCO-ve konvencije iz Pariza iz 2005. godine. Upozoravali su nas ljudi koji se time bave da bez doping kontrole je upitno održavanje svih međunarodnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj obzirom da Svjetski antidopinški kodeks u svom 22. poglavlju kaže sljedeće. "Ukoliko vlade ne ratificiraju, prihvate, odobre ili pristanu na UNESCO-vu konvenciju do 1. siječnja 2010. ili ne udovolje UNESCO-voj konvenciji to će rezultirati nemogućnošću kandidiranja za događaje kao što je naznačeno u stavkama 21.8 koji se odnosi na Međunarodni olimpijski odbor, 23.10 koji se odnosi na međunarodne saveze, 26.6 koji se odnosi na organizatore velikih natjecanja i može rezultirati dodatnim posljedicama kao npr. gubitak dužnosti pozicije u Svjetskoj antidopinškoj organizaciji, nemogućnosti za ili neprihvaćanje bilo kakve kandidature za održavanje bilo kojeg međunarodnog događaja u toj državi, otkazivanje međunarodnih događaja, simboličke posljedice i druge posljedice u skladu s olimpijskom poveljom." O O čemu se zapravo radi? Svjetska antidopinška agencija je osnovana zapravo iz dvije grane koje u proporcijama 50-50% čine njezino osnivačko tijelo. Prvu polovicu čine sportske organizacije što znači Međunarodni olimpijski odbor, nacionalni olimpijski odbori, međunarodni športski savezi, nacionalni športski savezi i slično. Iz te grane je kod nas u Hrvatskoj potpisnica Međunarodne konvencije Hrvatski olimpijski odbor. Drugu polovicu čine vlade država i njihove institucije što su najvećim dijelom neovisne agencije, najčešće agencije za borbu protiv dopinga u sportu, a u onim državama u kojima takve agencije ne postoje takva tijela su pri ministru nadležnom za sport što je i obveza agencije. Ponavljam, uklopljavanjem HADA-e u Zavod za toksikologiju mi prelazimo u Ministarstvo zdravstva i direktno kršimo konvenciju. Potpisnici kodeksa koji je ujedno i Pravilnik Svjetske antidopinške organizacije su dakle s jedne strane Hrvatski olimpijski odbor iz ove sportske grane, odnosno Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u sportu, dakle svaka kao institucija u svojoj grani. Nestajanjem jednog potpisnika, što je potvrđeno i u pismu direktora Svjetske antidopinške agencije, a ukidanjem HADA-e kao samostalnog identiteta nestaje jedan od potpisnika Svjetske antidopinške konvencije koji je dobio pozitivnu ocjenu suradljivost jer svaki potpisnik da bi bio priznat mora dobit pozitivnu ocjenu suradljivosti, koju je usput budi rečeno naša HADA vrlo teško dobila. WADA drugog potpisnika ovlašćuje da radi poslove iz konvencije. Konkretno to znači da ukidanjem pravnog identiteta HADA-e kao potpisnika konvencije Svjetska antidopinška organizacija će drugog potpisnika odnosno Hrvatski olimpijski odbor ovlastiti za provođenje antidopinških pravila, neovisno o tome što mi u zakonu tvrdili. To su naprosto međunarodno pravo koje po svakom zakonodavstvu, obzirom da se radi o ratificiranoj konvenciji, iznad bilo kojeg našeg nacionalnog zakona. U nekakvoj posljedici, dok se ne steknu novi uvjeti za procjenu suradljivosti, a kažem i ova sadašnja HADA kao samostalna agencija dobila je te uvjete vrlo teško, Hrvatska može ostati bez velikih međunarodnih sportskih natjecanja koja su već dogovorena, a neke imamo i u našoj bliskoj budućnosti ovdje u Zagrebu. Dakle poštovane kolegice i kolege, na kraju, čini mi se da radi o jednoj ishitrenoj odluci koja neće ispuniti svrhu iz samog Programa gospodarskog oporavka odnosno donijeti uštede, a zapravo one pozitivne efekte koje HADA kao nacionalna antidopinška agencija imala prvenstveno edukaciju sportaša i sportskih djelatnika će s jedne strane zaustaviti, s druge strane možda potpuno ukinuti, a da ne govorimo o onome što je zapravo HADA mogla biti i kako se u kojem smjeru se ona mogla razvijati. Na kraju valja reći da i Nacionalno vijeće za sport koje je naše saborsko tijelo kao krovno strateško tijelo se nije pozitivno izrazila o izmjenama ovog zakona nemaju dobro mišljenje o ukidanju HADA-ini brojni ugledni sportaši i čelnici nacionalnih saveza. A kako još uvijek ne znamo koji ćemo zapravo efekt imati ni klub SDP-a neće podržati donošenje ovog zakona, a gospođu državnu tajnicu molimo da nam kaže koliko će se kuna uštediti u državnom proračunu donošenjem ovoga zakona. Zahvaljujem. Hvala vam gospodine predsjedniče. Pa evo, ja bih ispravila netočan navod kolegice Lugarić u kojoj ona tvrdi da se već par dana raspravlja u ovom Saboru o ukidanju. Naime, oni tvrde da se radi o ukidanju, a jasno se govori o pripajanju nečega. To su i jučer sam rekla dva različita pojma. Međutim, naravno da je oporbi u interesu izgovoriti ono što njima paše, a samo sam htjela reći da o tom velikom broju zaposlenih i naravno da ova antidoping kontrola i da mora postojati ima šest zaposlenih i ukupno sve će se pripojiti, znači Toksikološkom zavodu. A još nešto. Konvencija međunarodna nije predvidjela da mora biti samostalno. Znači, to znate i sami, to ste pročitali pa da sad to ja ne ponavljam, nego se može pripojiti. Ništa se ne ukida i dalje će se obavljati. Hvala. Još ima jedan ispravak, gospođa Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Ispravljam također netočan navod kolegice Lugarić da se ovdje radi o ukidanju kad je jasno i u prijedlogu da se radi o pripajanju. Kad je kolegica rekla da nema i drugi netočan navod, da se ovim izmjenama neće ostvariti nikakve uštede. Kolegice to nije točno. I jedno rukovodeće mjesto je ušteda, a budući da vašoj stranci ništa ne znači ni 100000 kn, niti milijun, niti 20 milijuna, onda nije čudno da ovako reagirate na ove uštede. treći netočan navod da će se zaustaviti edukacija športaša u borbi protiv dopinga. Nije točno, jer djelatnost agencije će se nastaviti u okviru Zavoda za I netočno je da se Nacionalno vijeće za sport negativno očitovalo o ovoj izmjeni jer je ono podržalo ovu izmjenu samo uz uvjet da se ostvari kontinuitet sa međunarodnim organizacijama što je ovim prijedlogom i amandmanom osigurano. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Marijana Petir u ime kluba HSS-a. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospođo državna tajnice. Iako je Zakonom o športu propisano da športaši ne smiju uzimati nedopuštena sredstva, odnosno doping niti smiju koristiti postupke koje ne dopušta Svjetska Svjetska antidoping agencija. Nekim športašima to ipak nije strano. Dokazuju to i doping kontrole čiji rezultati redovito dobivaju veliki medijski prostor. Niti treneri, niti ovlašteni liječnici, a ni druge osobe u športu ne smiju športašu davati nedopuštena sredstva, poticati ga na to ili to od njega tražiti. u medijima često osvanu vijesti o uzimanju nedopuštenih sredstava, a te pošasti nije pošteđen niti jedan sport, pa tako ni kraljica sportova atletika kao ni biciklizam, a niti rekreativni šport. Na mjestu je stoga zapitati se koju nam to poruku današnji šport šalje? Da li se upornim treniranjem uključujući i mnoga odricanja na natjecanju svojim vlastitim snagama može izboriti pobjeda. Sudeći po slučajevima u kojima je utvrđen doping na žalost niti šport nije lišen kriminalnih radnji. Uzimanje zabranjenih sredstava i postupaka zapravo je krađa, budući da je doping nedopušteno korištenje određene prednosti u odnosu na druge natjecatelje. Na žalost to da su pojedinci u borbi za novac, slavu i društveni status spremni ne samo ugroziti vlastito zdravlje već i prevariti one s kojima bi se trebali ravnopravno natjecati, te da postoje pojedinci koji su im u tome spremni pomoći ipak najviše govori o stanju u današnjem društvu gdje se uspjehu teži pod svaku cijenu, pa se stoga ne preže niti od kršenja zakona i treba to nazvati pravim imenom nečasnih sredstava i postupaka. To je nespojivo sa fer playem koji mora biti sastavni dio športa. Međutim, kad netko posegne za dopingom koristeći nedopuštena sredstva i postupke da bi pobijedio protivnika tu više nema pravednog natjecanja i nestaje fer play. Ali zato za neke počinje unosan biznis jer se danas u športu okreće veliki novac, a dobit će ga samo oni najbolji i oni koji su im na ovaj ili onaj način omogućili da to postignu. Žalosno je i to što športaš, a nerijetko su u pitanju i vrhunski športaši pored svog napora koji je uložio u treniranje posegne i za dopingom i na taj način ulovi li ga se u prevari riskira da obezvrijedi svoj uspjeh i neslavno završi karijeru koju je postigao uz mnogo odricanja. Kroz šport se ne jača i oblikuje samo tijelo već se kali i karakter. Upravo zato ga se često spominje kao važan segment u borbi protiv raznih ovisnosti koje prijete djeci i mladima. Športaši posebice oni vrhunski uzor su mladima. Na žalost ukoliko svoje rezultate ostvaruju dopingom, a ne poštenim natjecanjem mladima šalju poruku da je u redu krasti i varati sve dok te ne uhvate. Šport je nekoć bio rekreacija, zabava i održavanje forme. No, danas se nerijetko prometnuo u bespošteno natjecanje koje uništava zdravlje u trci za velikom zaradom i varljivom i kratkotrajnom slavom, olimpijski slogan "brže, više, jače" koji potiče na savladavanje samog sebe i natjecanje s drugima u postizanju što boljeg rezultata pojedinca očigledno potiče na nepošteno, protuzakonito a i po zdravlje športaša upitno ponašanje. Naime, čini se da već dugo u športu ne vrijedi izreka da je važno sudjelovati već se postavlja i imperativ da treba pobjeđivati. Pored svih zakonskih odredbi i sankcija koje postoje zbog čega i oni koji se ne bave športom znaju da je doping zabranjen smatramo da je i dalje potrebno sustavno i beskompromisno suzbijati tu pošast modernog sporta. Tako smatramo da u prilog tome idu i ove izmjene i dopune Zakona o športu kojima se predlaže da se uz već propisane zabrane koje traže pravila Svjetske antidoping agencije još propiše i zabrana uzimanja sredstava i primjenjivanja postupaka koja ne dopuštaju pravila Hrvatskog olimpijskog odbora i Međunarodnog olimpijskog odbora, te obaveza športaša da dozvole obavljanje dopinške kontrole. Ovo nije važno samo zbog toga da se ulove oni koji krše ta pravila, već i zbog onih koji se za svoj rezultat pošteno bore, treniraju sa velikim trudom i podnose mnoge žrtve, budući da su zahtjevi današnjeg vrhunskog športa iznimno visoki, tako da se gotovo svakodnevno pomiču granice naših spoznaja o sposobnosti ljudskog tijela, kao i mentalne i psihičke snage pojedinaca. Tim športašima koji na najbolji mogući način utjelovljuju duh športa i fer playa treba omogući da se natječu sigurni, da netko neće biti bolji zato što je uzeo nešto što nije smio, te ih je potrebno jasno razlikovati od onih koji su spremni varati i krasti. Važno je provoditi programe edukacije u svrhu prevencije, kako bi se posebice mlade upozorilo na opasnosti dopinga, ali isto tako i aktivne športaše upozorilo na nužan oprez pri uzimanju primjerice dodataka prehrani koji mogu sadržavati tvari koje su zabranjene po antidopinškim pravilima, a nisu pravilno označene. Naime značajan broj pozitivnih testova pripisuje se pogrešnoj uporabi dodataka prehrani i lošem obilježavanju dodataka prehrani, što ipak ne može biti obrana športašu u slučaju saslušanja. Naposljetku prijedlogom da se Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu pripoji Hrvatskom zavodu za toksikologiju htjelo se pridonijeti smanjenju broja agencija, zavoda i drugih pravnih osoba čiji se rad financira iz državnog proračuna, mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci smatramo da je zbog sve učestalije zlouporabe dopinga u športu i izvan njega mudrije da se agencija pripoji Vladinom Uredu za suzbijanje zlouporabe droga, koji je već ukazivao na potrebu da se anaboličke steroide koji su doping sredstvo uvrsti na listu droga i kriminalizira. Vladin Ured za suzbijanje zlouporabe droga već sada provodi aktivnosti koje je provodila Agencija za borbu protiv dopinga, posebice one vezane uz prevenciju i edukaciju, pa stoga predlažemo u klubu HSS-a da se agencija pripoji Vladinom Uredu za suzbijanje zlouporabe droga, a ne Zavodu za toksikologiju, čiji se djelokrug rada prije svega odnosi na provođenje mjera vezanih uz postupanje sa kemikalijama. Naime Vladin Ured za suzbijanje zlouporabe droga bi po opisu svojeg djelokruga rada, ustrojstvu, strukturi zaposlenih, načinu i metodologiji praćenja problema ovisnosti, ostvarenoj međunarodnoj suradnji na području ovisnosti, te dosadašnjim rezultatima i iskustvu bio odgovarajuće tijelo za preuzimanje poslova navedene agencije. Uz to je u skladu s akcijskim planom suzbijanja zlouporabe droge za 2009.-2012. godina ured izradio nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine, što je prvi dokument koji objedinjuje preventivne strategije sprječavanja i suzbijanja pojave svih oblika ovisnosti, što između ostalog uključuje i sredstva dopinga. Sve to ukazuje da bi pripajanje agencije uredu bilo spretnije rješenje po našem mišljenju, no ono što ostaje nedvojbeno je da se i ovakvom organizacijom ne smije dogoditi da oslabe napori u suzbijanju korištenja dopinga među športašima, i zbog toga što to traži Svjetska antidoping agencija, i zbog fer playa, i zbog zdravlja i dobrobiti samih športaša. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospdine predsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Ja ću početi od onog dijela gdje se vjerojatno svi slažemo. Slažemo se da je hrvatska javna uprava, a tu ću uključiti i sve fondove, agencije, institute koje je Vlada osnovala, da je ona preglomazna, da je uistinu previše skupa, pa ipak bez obzira na tu svoju veličinu ona je često puta i neučinkovita. Prema tome imamo dva elementa osnovna o kojima bi trebali danas razgovarati, to je zašto je ona tako brojna, i zašto je tako neučinkovita. Ja ću preskočiti jedan dio onoga što je kolegica Lugarić rekla, mislim da je odlično odradila jedan dio barem onaj tehnički prikaz veza između ovog ovog područja i športa, ovog područja i zdravstva, odnosno nekompatibilnosti nekih ovdje iznešenih prijedloga. Ali ono što bih želio na početku reći je kolegice i kolege, komunikacija između hrvatske Vlade i ovog Parlamenta apsolutno je neadekvatna. Pogledajte ovaj materijal koji smo dobili na naše klupe i pogledajte onaj odjeljak koji se tiče ocjene stanja, dakle ocijeniti moramo stanje da bi mogli krenuti u reorganizaciju i ocijeniti da li će ta reorganizacija unaprijediti to stanje. Vi u ovih nekoliko rečenica nemate ni jedan element temeljem kojeg bi bilo tko od nas mogao ocijeniti stanje u ovom području. Ja jedino nalazim jednu rečenicu, ali ona mi ne govori puno o stanju. Piše Zakonom o športu propisano je da je Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu specijalizirana ustanova zadužena za praćenje i provođenje međunarodnih konvencija protiv dopinga u športu u Republici Hrvatskoj, koju uredbom osniva Vlada Republike Hrvatske. Da li je to ocjena stanja? Koliko djelatnika radi u toj agenciji? Kojeg su oni profila? Da li su to liječnici, biokemičari, kemičari? Ja ne znam ništa. U kojim prostorima oni djeluju? Sa kojom opremom oni raspolažu? Koja su njihova postignuća? Na koje su probleme nailazili? Bilo bi minimum obveze predlagatelja da nam da takve elemente da možemo o njima raspravljati, i da onda kažemo da reorganizacijom ćemo uistinu unaprijediti to, to i to. Mi ovdje imamo pred sobom prijedlog da se pripoji ova agencija Zavodu za toksikologiju. Slažem se sa svim onim kolegicama i kolegama koji su dosad govorili i koji su rekli da ove dvije institucije uistinu nemaju puno zajedničkog. Nemaju. Da se radi o srodnoj ustanovi možemo raspravljati. Ja jedino nalazim, pokušao sam zaista ići in favorem predlagatelju, i naći nešto što bi opravdalo ovakvu jednu fuziju, i mogu reći jedino bi možda to moglo biti oprema s kojom raspolaže Zavod za toksikologiju, koja bi se možda mogla koristiti da se obavlja određeni dio testiranja na, u tijeku antidoping kontrole. To bi možda bio jedan od elemenata gdje bih mogao reći da to je to, ali više od toga ja na žalost ne mogu reći u prilog ovom prijedlogu. Ja bih vas samo želio podsjetiti, kolegice i kolege, ne znam da li znate da Svjetska antidoping agencija daje akreditacije laboratorijima da obavljaju testiranje uzoraka na pojedine supstance u skladu sa kodeksom koji je maloprije spomenut. Da li znate, kolegice i kolege, da ni jedan jedini laboratorij u RH nije i nema akreditaciju da obavlja takva preglede. Nijedan. Ako hoćete testirati i dobiti pravovaljani nalaz vi ćete morati taj uzorak poslati u Austriju, u Tursku, u Rumunjsku, u Grčku, ali u Hrvatskoj nećete moći poslati u nijedan akreditirani laboratorij. Zašto to nismo čuli? Zbog čega je tako? Što se radi da tako ne bude? Ja ponavljam ovakav način komunikacije između Vlade i Sabora uistinu nije prihvatljiv, Svi bi mi podržali svaki projekt, svaki napor, svaki pokušaj da se riješe problemi u ovom području, ali na ovaj način nas podcjenjivati, na ovaj način izbjegavati govoriti o stvarnom stanju u ovom području mislim da nije dobro. Kod, na trećoj stranici ovog prijedloga stoji da je cilj reorganizacije poboljšati učinkovitost, ekonomičnost u radu i smanjiti proračunska sredstva za njihov rad. Slažem se, ali molili bi da nam državna tajnica na kraju u završnom obraćanju kaže kako će se povećati ta učinkovitost, kako će se povećati ekonomičnost u radu tj. koliko ćemo sredstava uštedjeti, kamo ćemo ta sredstva usmjeriti kako bi jasno postigli cilj koji je ovdje postavljen, a to je unaprijediti, odnosno poboljšati učinkovitost. Evo ja mislim da ne bi trebali možda puno više govoriti jer su kolege prije mene dosta toga rekli. Jedino se ne slažem sa tim da se uporno ponavljaju dokumenti i pravila, standardi Svjetske antidoping agencije jer dokumenti te agencije nisu pravno obvezujući za nijednu državu, ali su države cijeneći napore i cijeneći te standarde onda potpisali Međunarodnu konvenciju UNESCO-a koja nas obvezuje na poštivanje tih standarda, odnosno Deklaraciju iz Kopenhagena da bi to opet morali poštivati. Prema tome tu moramo biti fer, moramo reći koji je mehanizam koji nam nameće obveze prema ovim dokumentima. Evo, hvala lijepa. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva je gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Ovim prijedlogom zakona kojih imamo evo, ja bih rekla nažalost ne na sreću puno u zadnje vrijeme, ukidaju se brojne agencije koje su mnoge od njih osnovane za vrijeme mandata ove vlasti, koje su najavljivane kao spasonosna mjera, kao specijalizirane ustanove koje će riješiti probleme za koje se agencije i osnivaju. Evo vidimo sada i ovim prijedlogom zakona ukida se takva neka agencija. Postavlja se pitanje što je uopće bio smisao osnivanja tih agencija jer Zakon o športu zadnji je donesen 2006. godine. Pa se postavlja pitanje što je to Vlada, ova Vlada kontinuiteta, uopće mislila s tom agencijom? Sad se pokazuje jer je to savršeno jasno, to se s ovim prijedlogom pokazuje, da ona nije mislila ništa ozbiljno u tim agencijama raditi. Nego što je mislila? Zapošljavati ljude u tim agencijama. A sada se ukidanjem ove agencije posebno naglašava tobože briga za te iste ljude koji eto ostat će raditi. Dakle, i ovaj prijedlog zakona savršeno zorno prikazuje da djelatnost i rad nisu uopće bitni, ali ako je jedna agencija trebala onda je to trebala ova agencija. Što se događa u športu, svi znamo. O tome nažalost manje se ovdje raspravlja i razotkrivaju stvari, a nažalost više po europskim sudnicama. Prema tome, jedne ozbiljne izmjene Zakona o športu pa i na ovu temu predložio je klub SDP-a. Vlast pod hitno ako imalo misli nešto ozbiljno učiniti pa onda se suočiti i s ovim problemom, problemom dopinga, ali inače sređenja situacije u športu gdje će biti čisti računi treba se ići u privatizaciju klubova. Savršeno je jasno da oni klubovi koji su privatizirani, ja sad ovdje neću posebno potencirati, koji su kad su privatizirani dobili već pravo europskog prvenstva. A znamo i savršeno je jasno koliko novca i samim ovim Zakonom o športu kada je donesen 2006. godine, koliko je sredstava, umjesto da se stvari raščiste, da se pozove Državno odvjetništvo, zakonom su oprošteni i sanirani ti dugovi. A mi govorimo o silnoj želji da raščistimo stvari koje su se događale u kriminalnoj pretvorbi i privatizaciji '90-ih godina. A nedavno tim zakonom upravo sanirani su ti ogromni, ogromni dugovi, odnosno dubioze. Koliko uopće sredstava odlazi iz proračuna jedinice lokalne samouprave na jednim nezdravim osnovama kojima se u biti kupuje samo glasačko tijelo i glasačka mašinerija. Dakle, treba pogledati i te zakone u svjetlu političke korupcije i onda smoći snage da se ide u takvu jednu reformu samog športa, a osnova za to eto mi smo predložili kao klub SDP-a izmjene Zakona o športu i privatizacija nam je nužna pa bi i ovakvih problema bilo manje. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Na redu je rasprava, uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Koliko vidim nema ga, gubi pravo na raspravu. Pa je onda na redu Romana Jerković, 2 puta prijavljena.

Pred nama je Zakon o športu koji u suštini donosi samo jednu novinu, samo jednu izmjenu, a to je ukidanje Agencije kao samostalne institucije, kao samostalnog tijela. U proteklih nekoliko rasprava isticali smo da smo protiv iz principijelnih naprosto razloga, protiv ishitrenih, paušalnih, neargumentiranih, i demagoških odluka koje se ne temelje na vrlo ozbiljnim analizama, na brojkama, na argumentima, na statistici i na suvislim obrazloženjima. koje imamo u Prijedlogu ovog zakona je zapravo isto u obrazloženjima koje smo čuli do sada kada smo raspravljali o ukidanju Agencije za promicanje izvoza i ulaganja, Fonda za regionalni razvoj ili Fonda za razvoj i zapošljavanje. A objašnjenje je to da nema objašnjenja. Dakle, nevjerojatno je da se kao jedina argumentacija navodi racionalizacija i provedba programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske, a da se u isto vrijeme u obrazloženju niti jednom jedinom riječju ne kaže u čemu se ta racionalizacija, odnosno u čemu se ta ušteda sastoji. Zapravo, ključna stvar bi trebalo biti to, ušteda u proračunu u u Hrvatskom proračunu. Dakle, ovu Odluku s pravom možemo proglasiti demagoškom i niste se ni najmanje potrudili da nas uvjerite u suprotno. Ova odluka je demagoška jer se, kao što sam rekla, o pravoj štednji, agencija se pripaja Hrvatskom zavodu za toksikologiju koji bi preuzeo i službenike, namještenike, sredstva, prava, ukida se Agencija ali zaposlenici i sredstva sele u drugu instituciju. Dakle, što se ustvari mijenja? Pa i u tom zavodu za toksikologiju za pretpostaviti je da će djelatnost na neki način biti odvojena od ostalih djelatnosti i aktivnosti Zavoda, vjerojatno će se oformiti nekakav pododjel, nekakva nova jedinica koja će morati imati svog šefa. Zapravo nije ni čudno što u svom obrazloženju ne kažete o kolikim uštedama se radi jer zapravo ušteda niti nema, da ih ima ja vjerujem da biste ih u obrazloženje i stavili. Ovakvom odlukom držim da se želi stvoriti u javnosti dojam da se nešto radi, da se smanjuje birokracija, da se vuku nekakvi hrabri potezi, u javnosti naravno očekujete odobravanje, u jednom dijelu ćete ga dobiti, samo zato jer zapravo ne govorite istinu, ne govorite onako kako stvari stvarno Kao i kod drugih ukidanja ovdje bismo mogli posegnuti za onom da se sve zapravo svodi na vuk sit i ovce na broju. Mislim da s takvim činjenjem konstantno zapravo radimo u korist vlastite štete i čini se na žalost da nikoga nije briga za to. Žao mi je da se često, zapravo prečesto ne čuje glas stručne javnosti, ili bolje da kažem žao mi je što nema nikoga da čuje što struka ima za reći. Ali kada politika ne sluša što joj struka ima za reći uglavnom donosi krive odluke i toga smo se na žalost naslušali i nagledali u proteklih nekoliko godina i u segmentu zdravstva i u segmentu školstva i visokog obrazovanja. Mogu vam reći što jedan dio struke koji mi se obratio kaže o izmjeni Zakona. Kaže, mišljenja smo da je postojeća Agencija za borbu protiv dopinga odgovarajuće i kvalitetno rješenje, sukladno pravilima i kodeksu Svjetske antidoping agencije kao i iskustvima drugih Europskih zemalja. To je i stav svih športskih zajednica, gradova i županija izražen na zajedničkom sastanku u Osijeku 23. rujna ove godine. To struka kaže. Struka kaže još nešto. Kada ste se već odlučili za izmjenu Zakona o športu neshvatljivo je da to niste učinili kako treba, neshvatljivo je da niste pristupili jednoj cjelovitoj, značajnijoj, temeljitoj, suštinskoj izmjeni Zakona o športu, a za tim itekako ima potrebe. Kako se može ignorirati činjenica da se posljednjih godina pokazalo da Zakon o športu u svom velikom dijelu jest mrtvo slovo na papiru, da zapravo uopće nije provediv. Kako se može ignorirati činjenica da od donošenja Zakona nije doneseno preko 10 zakonom predviđenih podzakonskih zakonom predviđenih podzakonskih akata. Ako se još uz sve to uzme situacija gospodarska u kojoj se Hrvatska danas nalazi, ako uzmemo u obzir da to ima veliki, snažan odraz na financiranje i na funkcioniranje sustava o kojem govorimo, kako je moguće da nismo prišli temeljitoj izmjeni Zakona o športu, u segmentu klubova funkcioniranje poprima katastrofalne razmjere, dakle zašto čekamo? Zbog čega? Ovaj Prijedlog izmjena i dopuna ne izgleda drugačije. Kako smo se odlučili samo na ukidanje odnosno pripajanje Agencija koja zapravo u suštini vi kažete ne znači ništa. Za kvalitetu, za kontinuitet rada ne znači ništa, ne znači ništa ni za ekonomske uštede. Prema tome, pitam se uopće čemu ova izmjena Zakona? Mi smo čuli što je djelokrug agencije bio do sada i dakle sasvim je opravdano postaviti pitanje, da li će se pripajanjem narušiti kvaliteta i koordinacije rada borbe protiv dopinga u športu, budući da nadležnost prelazi u ministarstvo koje niti matično za šport? I drugo, ako ste se već i odlučili na ovakav potez tada morate biti svjesni da Hrvatski zavod za toksikologiju dobiva u nadležnost djelatnosti koje do sada nije imao. I ne samo to, lako što ih nije imao, niti u hrvatskom zakonodavstvu nema temelja da bi ih od sada pa na dalje provodio. Dakle, gospođo državna tajnice, odgovorite mi molim vas na pitanje, kako zamišljate da će biti moguće osigurati kontinuitet rada agencije, a da pri tome niste osigurali zakonodavstvo za to? Hvala lijepa.

Ja ga promatram u sklopu onih zakona koje smo jučer raspravljali, koje ćemo danas, sutra i vjerojatno još nekoliko narednih dana. Dakle, Vlada u svom nesnalaženju taj svoj doprinos jednostavno spajanjem, ukidanjem pojedinih tijela, agencija ili kako ćete ih već nazvati zapravo pri tome neće biti nikakvog učinka. učinka. Bit će zapravo, bit će negativnog učinka. To ste i sami naznačili. Bit će lošiji rezultati. I ono što smo jučer razgovarali oko ukidanja nekih fondova i agencija riječ je o sljedećem, da je ovo sve rađeno iz rukava. Zapravo mi nemamo nijedne ozbiljne analize zašto se nešto nečemu pripaja, odnosno zašto se nešto drugo istom tom ne pripaja. ne pripaja. I zapravo ste pogodili suštinu. To je demagogija. I od ovog ne treba ništa očekivati. Vjerojatno ćemo jako brzo dići u situaciju da pokušamo formirati neka tijela odnosno da probamo ono što Vlada ne zna napraviti, a to je određene djelatnosti staviti na tržište oursourcati a ne ih opet vraćati u okviru proračuna. Kolega Lučin slažem se s vama. Vlada daje jedan prijedlog koji je potpuno neadekvatan u trenutku u kojem se nalazimo, a još manje potrebama koje u ovom segmentu postoje. Pokušala sam u svojoj raspravi ukazati da je ovaj zakon trebalo kvalitetnije i bolje pripremiti, jer segment sporta u Hrvatskoj danas je bremenit ogromnim problemima. Pa se tako trebalo pozabaviti osnivanjem i načinom rada nacionalnih sportskih saveza, pa je trebalo se pozabaviti organiziranjem i funkcioniranjem profesionalnih sportskih klubova, registriranjem i radom sportskih udruga, ulogom i ovlastima Nacionalnog vijeća sa šport itd. Zahvaljujem. I imamo drugu repliku uvaženi zastupnik Mario Habek. Izvolite. **Habek, Mario (SDP)** Kolegice Jerković govorili ste od doping kontroli koja je direktno povezana sa zdravljem sportaša, ja bih se ovdje možda kratko osvrnuo na jedan također veliki problem, a to je problem zdravstvenog pregleda sportaša. Naime, temeljem Zakona o športu od lipnja 2006. godine točke 1. i 2. određuje se osoba koja može utvrdili zdravstvenu sposobnost sportaša. Gdje postoji problem? Problem postoji evo dat ću primjer u Varaždinskoj županiji u svim gradovima osim Varaždina naravno koji ima puno sportaša. U svakom gradu ima cca 500 registriranih sportaša. Svaki od tih sportaša godišnje mora po tom zakonu obaviti dva pregleda. I kada usporedimo cijenu svakog pregleda je oko 400 kuna, kada usporedimo cijenu tih pregleda i kada pomnožimo sa brojkom registriranih sportaša dolazimo do iznosa od preko 400 tisuća kuna, odnosno do pola milijuna kuna što je što je u nekim gradovima praktički cijeli proračun koji se izdvaja sa sport. Ja znam da je to problem, ja znam da se zdravstveni pregledi moraju obaviti, međutim do sada je bilo riješeno to drugačije. Prije su takve preglede obavljali liječnici specijalisti opće prakse koji su imali u svojim ordinacijama zdravstvene kartone za svoje pacijente a među njima je bilo naravno i veliki broj onih koji se bave sportom. Evo, to je jedan veliki problem i mislim da treba razmisliti na koji način pokušati riješiti taj problem, jer imat ćemo situaciju da ćemo u nekim gradovima, općinama nažalost ukinuti udruge odnosno da će se direktno ukinuti udruge koje će biti rezultati ... /Govornik se ne razumije./ ... **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem, vrijeme vam je isteklo. Niste se javili za odgovor, sve u redu. Idemo dalje sa raspravom. Na redu bi trebao biti Gordan Maras, ali koliko vidim nema ga. Gubi pravo na raspravu. Pa je na redu onda uvaženi zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Moram reći na početku da se protivim ukidanju ove institucije ovim prijedlogom zakona, jer smatram da se bitna ušteda neće postići, a šalje se jedna iznimno loša poruka svima koji se bave sportom u Hrvatskoj. Da je u pitanju i sama činjenica da se neće postići neka značajna ušteda, pa vjerojatno govori i to što je i kada se donosila odluka o osnivanju ovakve institucije, zasigurno se nije tada ponašalo neracionalno, nego su se vodili ili zastupnici u ovom Saboru kriterijima potrebe za jednom takvom institucijom. Ali smatram da je ovo prilika, budući da rijetko možemo razgovarati o stanju o sportu, progovoriti nešto o tome, jer obično kada je riječ o sportu bude nazočan predstavnik Hrvatskog olimpijskog odbora, a ne nadležnog ministarstva što bih ja volio da i kada se podnosi izvješće o radu Hrvatskog olimpijskog odbora, godišnje izvješće, da tom prilikom bude nazočan i predstavnik ministarstva. Jer pitanje je zapravo što mi kao društvo uopće želimo od hrvatskog sporta? Da li je to samo prilika za uputiti čestitku našim sportašima kada postignu neke rezultate? Da li je to samo prilika za navijanje ili mi doista želimo rezultat? Ali kad govorim o sportu onda ne govorim o profesionalnim nogometnim klubovima, obično engleskim koji su i u našim medijima dobili više prostora svaki od njih nego svi hrvatski osvajači olimpijskih medalja zajedno, a ja govorim o njima. Govorim o sportašima koji osvajaju olimpijske medalje i smatram da nikad mi ovdje u ovom Visokom domu nismo dobili pravu priliku razgovarat upravo o njihovim potrebama, o tome kako Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa rješava probleme u sportu, njihovog statusa. Pitanje je recimo koliko je Hrvatska izgubila talentiranih sportaša u posljednjih godinu dana, samo recimo zbog primjene bolonjskog procesa. Da li je netko u Ministarstvu znanosti napravio određenu analizu toga koliko je to? Na koji način hrvatski student, vrijedni momci i djevojke, mogu steći status primjerice hrvatskog državnog reprezentativca u nekom sportu kada istovremeno ima i kriterijske nastupe za stjecanje statusa reprezentativca i ispite na fakultetu. Nažalost, u mnogim akademskim sportovima naši sportaši traže izlaz u odlasku u Sjedinjene Američke Države, njihova sveučilišta jer im je to način da premoste zapravo taj problem u Hrvatskoj izuzetno teškog odnosno gotovo nemogućeg istovremenog vrhunskog sportskog rezultata i uspješnog studiranja na hrvatskim sveučilištima. To se posebice odnosi na akademske sportove plivanje, veslanje, ali i neke druge, a to su sportovi u kojima i Hrvatska ima sjajne uspjehe, ali je i činjenica da hrvatski sportaši se silno trude prije svega otići na američka sveučilišta. A što smo mi onda tu propustili, da li smo mi doista napravili u našem društvu sve što je potrebno kako bi se mogli postići rezultati. Govori o tome i konkretni primjer jesmo li mi doista zadovoljni brojem osvojenih olimpijskih medalja. Stvaramo stalno dojam da smo izuzetno uspješni u tome, a objektivno nismo. Susjedna Slovenija koja je upola manja na posljednjoj olimpijadi ima 5 medalja kao i Hrvatska, ali i dvije zlatne, mi nemamo niti jednu. Dakle nismo u tome uspješni, potrebno je nešto mijenjat ukoliko doista želimo vrhunske sportske rezultate. A ukoliko ih ne želimo onda to otvoreno i recimo. To se vidi po činjenici koliko smo novaca spremni odvojit i za status sportaša jer doći do olimpijske medalje znači jedan sustavan rad koji uključuje praktično ulaganje cijelog života. Onaj tko se tome posveti riskira i ulaže ono što drugi mogu ostvarit kroz puno lakše studiranje, dovoljno vremena za postizanje profesionalne karijere ali onaj tko se posveti olimpijskoj medalji ne. Dakle ulog je život sportaša, a mi postižemo rezultate kao zemlja zahvaljujući izrazitom entuzijazmu pojedinaca, a ne organiziranog sustava u tome. I smatram da nije moguće riješit taj problem prebacivanjem cijele odgovornosti na Hrvatski olimpijski odbor. Ja moram reći da dosta dobro rade i imaju određenu sustavnost u tome i to se vidi, ali nemaju dovoljno sredstava i ima odluka koje mora donositi Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa, a ja ih ne vidim da ih donosi. I zbog toga iz godine u godinu gubimo iznimno velik broj talentiranih sportaša koji dolaze u priliku birat između mogućnosti nastupa na europskom prvenstvu ili gubitka godine na fakultetu, a to se ne smije dogoditi. Dakle, mi moramo prilagodit određene potrebe hrvatskog sporta i hrvatske znanosti odnosno studiranja na takav način da se može postizat jedno i drugo kod onih ljudi koji objektivno imaju taj potencijal. Naravno, ne govorim o svima i ne govorim tu o profesionalnom sportu, sportovima koji donose zaradu nego govorim o onima u kojima nema apsolutne nikakve zarade, ali s druge strane postoji potreba za ulaganjem praktično cijelog života u postizanje rezultata. I kod nas se to dogodilo i sa Kostelićima, obitelji Kostelić, obitelji Vlašić koji su došli do vrhunskih rezultata, ali ne mogu to svi, nemaju svi takve uvjete niti imaju takvu odlučnost bavit se tim i tu mora uskočit hrvatsko društvo. Mi kao društvo dakle moramo stvorit uvjete u kojima uspjehe mogu postizat svi oni koji imaju predispozicije i volje za tako nečim, a ne praktično svesti to samo na entuzijazam pojedinaca. To je ono što nama nedostaje, a što i zemlje u okruženju imaju. Ne bih volio da se dogodi situacija da nas upravo zemlje u okruženju u tome preteknu, a uvijek postoji i veza između bruto društvenog proizvoda neke zemlje i osvojenih olimpijskih medalja. Nije možda slučajna ni činjenica da hrvatska nogometna izborna vrsta nije nastupala na svjetskom prvenstvu, a zemlje istočno i zapadno od nas jesu i da su istovremeno zemlje istočno i zapadno od nas izašle iz recesije, a mi nismo. Uvjeren sam da postoji duboka veza između toga. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, nisam vas prekidao jer sigurno da je tema vrlo interesantna, ali zaista nema nikakve veze sa ovim izmjenama i dopunama zakona. Pa bih vas molio sve ostale sudionike u raspravi da ne moram vas upozoravati, moramo se držati teme. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prvo je uvaženi zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Hvala lijepa, potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodin Srb, rekli ste da se sa ovim što je bilo u početku vezano i za ovu temu da se neće postići neka veća ušteda sa ovim izmjenama ovoga zakona, ali mislim da bi se sa ovom izmjenom zakona moglo postići više štete za rješavanje nekih problema u sportu. Problema je dosta, normalno. Cilj nam je stvaranje kvalitetnih sportaša, međutim da bi ih i stvorili mi normalno trebamo ljude koji se bave s tim sportom upozoriti, upozoravati kako i na koji način, a to je redila valjda agencija ova, da da edukativno ih upozorimo kako ne bi došlo do uzimanja nekih nedopuštenih sredstava. Šta to znači? To znači da bi trebala biti i kontrola hrane, pića koje uzimaju, lijekova koje uzimaju ti sportaši. Da bi se to dobro realiziralo potrebne su određene označavanja tih proizvoda mnogi stimulatori koje sportaši uzimaju sigurno često djeluju na kvalitetnije rezultate, ali mnogi upravo i narušavaju zdravlje tih sportaša. Zbog toga pitanje ove agencije i njenoga prelaska da li u zavod ili na neko drugo mjesto, a mislim da je ovo što je i gospođa Petir predložila kvalitetnije rješenje mislim da je jedno od bitnih pitanja da se nastavi ta aktivnost. Jer sve svesti na smanjenje proračunskih sredstava ne bi bilo dobro za hrvatski sport, a posebno za sve ove mlade ljude o kojima je i kolega Srb govorio

smatram da bi najbolje rješenje bilo da se ova institucija ne ukida jer se radi o jednoj specifičnoj djelatnosti koja treba imati svoj poseban status. Naravno ako je pitanje ušteda onda se može ukinuti financiranje svega, pa ćemo tako postići maksimalnu uštedu. Ali nije bit u tome, nije to poruka nego u ovom konkretnom slučaju smatram da bi bilo najbolje rješenje ostajanje postojećeg rješenja. Hvala lijepo. I druga je replika, uvažena zastupnica Romana Jerković. Izvolite. **Jerković, Romana (SDP)** Kolega Srb postavili ste jedno jako dobro pitanje, a to je što mi zapravo želimo od hrvatskoga športa. Nisam sigurna da Vlada zna što želi od hrvatskog športa, ali definitivno držim da je veliku štetu športu nanijela tvrdnja zakonodavca da se šport temelji na načelu dragovoljnosti. To bi zapravo značilo da je šport jedina dragovoljna društvena djelatnost, pa samim tim na neki način i manje važna za ovo društvo. A trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da smo u vrhu crne i loše europske statistike što se tiče alkohola, što se tiče droge, što se tiče pušenja, debljine, krvožilnih bolesti. I uvjerena sam da bi zapravo jedna od osnovnih zakonskih normi trebala glasiti po prilici da je šport djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo poštovana kolegice Jerković. Potpuno se slažem s vama da sport treba posebice mladim ljudima pružiti jedne nove ciljeve za jednim drugačijim životom, ne životom koji se oslanja prema šanku u kafićima ili konzumiranju alkohola ili cigareta, nego sport pruža priliku da se pojedinci dokažu postižući svoje rezultate u onom u čemu žele, onim čime se žele baviti, u čemu su dobri i kroz to ispunjavaju sebe. Mislim da je to i društveno korisno. Naravno da je to korisno i u općem zdravstvenom smislu smanjenje broja pušača, alkoholičara itd. Ali je to i pokazatelj organiziranosti jednog društva, a mi kao društvo nismo definirali što zapravo želimo. Nije to Vlada, ali i Vlada je isto tako dio društva. To je jedna šira tema koju Hrvatska mora otvoriti ukoliko želi napraviti pomake u sportu. Hvala. Zahvaljujem. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme u 10,38 minuta za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Ja ću svoju raspravu maksimalno skratiti jer smatram da tema koja slijedi nakon ove mirovinska reforma zaslužuje daleko veću pažnju i veći interes u hrvatskoj javnosti. Vlada je dakle predložila nama da prihvatimo njen prijedlog da se Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu pripoji Zavodu za toksikologiju. Tko je od stručnjaka taj prijedlog dao Vladi? Koji su to eksperti i stručni timovi ocijenili ili procijenili, izračunali, dokazali, analizirali da je pripajanje ove agencije upravo Zavodu za toksikologiju najbolje rješenje. U setu ovih zakona, ukidanja ili spajanja jedini argumenat Vlade je da su oni tako odlučili. Da nekakva analiza javne uprave koju mi zastupnici nismo dobili tako upućuje. To je otprilike odokativna metoda. Sistem pokušaja i pogrešaka. Ja se sjećam i podsjećam one koji su zaboravili ne tako davno bili smo u jednoj velikoj euforiji provođenja akcije HITRO-REZ pa je bivši premijer Sanader se slikao i hodao okolo sa onim velikim škarama kartonskim obećavajući kako će ta akcija i taj ured za provođenje HITRO REZA ili kako bi mi Međimurci rekli fletno reza napraviti velike uštede i omogućiti bolje funkcioniranje javne uprave. Naravno da rezultata nije bilo ili da su oni bili minimalni kao što će i ovaj panični pokušaj spajanja i ukidanja enormno velikog broja fondova, zavoda, ureda, agencija i drugih pravnih osoba donijeti minimalnu uštedu. A sa stručnog aspekta nemam argumente. Ova agencija je za svoj stručni rad odgovarala ministru. Znači li to da je ministar nezadovoljan stručnim radom agencije, pa je zbog toga pripaja Zavodu za toksikologiju. I samo tri pitanja za kraj. A zašto ne Zavodu za javno zdravstvo? Je li to ustanova koja je i kadrovski i tehnički i laboratorijski daleko bolje opremljena od Zavoda za toksikologiju. Nismo li nakon nekoliko godina borbe uspjeli u u sklop Zavoda za javno zdravstvo konačno uvrstiti i sva savjetovališta i stručne timove koji diljem Hrvatske postoje koji se bave i prevencijom, savjetovanjem borbi protiv droge, ovisnosti, pa i dio terapija i liječenja upravo prebacili u Zavod za javno zdravstvo. Zašto dakle novac kojega je malo ne koncentriramo u već postojeće ustanove, a mislim da pitanje dopinga u sportu jeste interesa javnog zdravstva u cjelini. Ja odgovor na to pitanje nemam. Moje drugo pitanje, znam da u ministarstvu smatrate da je Zakon o športu loš i da treba donijeti novi zakon, Zakon o športu kojega ste naslijedili od bivšeg ministra smatrate i ja smatram da je loš i da nije dao osnovne rezultate. Ali svjedočimo jednoj velikoj aferi da su dva sportska saveza otišla u stečaj. Golf i odbojka. Kako je moguće da sad i u ovu priliku potreba intervencije u Zakon o športu niste iskoristili za popravak zakona o tom dijelu, ili došli sa novim zakonom, kako je moguće da čelni čovjek Saveza za golf ili golfskog saveza savez otjera u stečaj jer je najprije napravio dugove, zadužio savez i onda je te dugove otkupio i pojavio se kao građanska osoba zahtjevom i pokretanje stečajnog postupka. Bivši čelnik saveza je otvorio stečajni postupak na savezu, i otkupio dugove koje je on kao čelnik napravio. I završno, da li ste konačno počeli ozbiljno razmatrati moj 10 puta dati prijedlog da izmjenom Zakona o športu morate sportske saveze zakonom staviti u kategoriju odgovornih kao i Hrvatski olimpijski odbor za stanje sigurnosti na sportskim borilištima i sprječavanja nereda koje na žalost imamo previše. Uvijek tvrdite da je sport najveći promotor Hrvatske u svijetu. Koliko u pozitivnom, na žalost toliko i u negativnom smislu. Šteta je, izgubit ćemo nekoliko sati rasprave o izmjenama Zakona o športu, suštinu promjena kojoj je Hrvatskoj potrebna opet niste predložili. Zahvaljujem. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Ja ću odmah na početku istaknuti da ću podržati prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu koji je Vlada Republike Hrvatske dostavila Saboru na donošenje po hitnom postupku. A reći ću i zašto. Prije svega jer je izmjena i dopuna ovoga zakona utemeljena i sadržana u programu gospodarskoga oporavka Republike Hrvatske, koji je hrvatska Vlada donijela u travnju ove godine, predviđena reforma javne uprave, a koju inače podržavajući i program gospodarskog oporavka Republike Hrvatske jasno da podržavam i ovaj segment reforme javne uprave. I ovaj izmjena i dopuna ovoga zakona se temelji i sadržana je i u zaključku Vlade Republike Hrvatske iz srpnja ove godine, kojom se predviđa reorganizacija agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, a s ciljem poboljšanja učinkovitosti i ekonomičnosti u radu, te smanjenja proračunskih sredstava za njihov rad. Onima koji su ovdje govorili i u svojim raspravama isticali da Vlada nije znala, odnosno postavljali pitanja koja je bila namjera Vlade kad su osnivane agencije, fondovi i instituti, pa sada ne zna ni koja je namjera sa ovim ukidanjem, odgovorit ću konkretno na ovome primjeru izmjena i dopuna Zakona o športu. Naime Svjetska agencija za borbu protiv dopinga osnovana je 1999. godine. Svjetski kodeks protiv dopinga donijet je 2003. godine u Kopenhagenu, a Međunarodna konvencija protiv dopinga u športu usvojena je u Parizu 2005. godine u sjedištu UNESCO-a, a stupila je na snagu 1. veljače 2007. godine. Ja ću samo podsjetiti da je novi Zakon o športu donijet 2006. godine i da je na temelju odredbi Zakona o športu Vlada Republike Hrvatske svojom uredbom osnovala Hrvatsku agenciju za borbu protiv dopinga u veljači 2007. godine. A ovaj Sabor, ovaj Visoki dom je Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu donio u srpnju 2007. godine. Dakle Vlada je znala i znala što želi sa osnivanjem Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga u športu, jednako tako zna i sada kada nam predlaže da se izvrši ovim izmjenama i dopunama zakona da se izvrši pripajanje, dakle naglašavam ne ukidanje, nego pripajanje Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga Hrvatskom zavodu za toksikologiju. U tome smislu podržavam i naglašavam značaj amandmana koji je naš klub, dakle klub Hrvatske demokratske zajednice predložio, ja vjerujem da će ga predlagatelj usvojiti, a amandman govori o tome da se proširi i naziv, dakle da se i u nazivu Hrvatskog zavoda za toksikologiju doda i riječ antidoping, kako bi se jasno već iz samoga naziva znalo što, na što je njegova djelatnost proširena. Sve napomene koje su ovdje iznijete u smislu nekog zakonodavnoga vakuuma, oni koji su govorili da nema uporišta o tome u zakonodavstvu što se tiče područja zdravstva, očekujem da su predlagatelji, da će Vlada uzeti u obzir i u međuvremenu odnosno poslije donošenja ovoga zakona, da će voditi računa o tome da se i u legislativi taj dio popravi. Ponovit ću i ono što sam rekla da smatram da je i jedno, ukidanje jednog rukovodećeg mjesta, ukidanje upravnih odbora, dakle i naknada koje su ti ljudi imali, da je dobit za hrvatsku državu u ovome stanju. Nemojmo zaboraviti da su agencije osnivane u vremenu gospodarskoga prosperiteta koji je bio u Republici Hrvatskoj, a danas kao odgovor svima onima kojima, rekla sam već 100 tisuća kuna, milijun kuna, 20 milijuna kuna ne znači ništa, osim kad ističu broj nezaposlenih, a ova hrvatska Vlada želi osigurati sredstva u proračunu i za potrebe onih koji ostaju na bez bez posla, koji ostaju na zavodu za zapošljavanje, i u takvoj skrbi podržavam svaku racionalizaciju i reorganizaciju koja može i koja će pridonijeti uštedama u državnome proračunu. Iz navedenih razloga, da ne duljim, još jednom naglašavam, podržavam izmjene i dopune Zakona o športu, koje se u ovom segmentu odnose samo na promjenu statusa Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga. Hvala lijepa. Hvala lijepo kolegice. Imamo jednu prijavljenu repliku. Uvažena kolegica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovana kolegice obzirom da se u stajalištima oko ovog zakona očito ne slažemo, a da mi se čini da niste dovoljno dobro argumentirali neke stvari u kojima se ne slažemo ja vas molim da zapravo nam odgovorite na 3 pitanja kako bi zapravo vaše stajalište uopće bilo vjerodostojno. Prvo, pozvali ste se na zaključak Vlade o reorganizaciji agencija, zavoda itd. U tom zaključku piše da će poslove HADA-e preuzeti Olimpijski odbor. Kako je moguće da Vlada ima dosljednu politiku ako zaključkom donosi jedno, a Saboru predloži drugo? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, kolike će uštede u kunama biti u državni proračun? Osobno se zalažem apsolutno za uštede, međutim ako znamo da imenovanjem drugog nositelja tog posla, a očito će se raditi o drugom nazivu agencije koja po Međunarodnoj konvenciji onda mora proći cijelu certifikaciju laboratorija i slično, koja košta, koja će teretiti i našu stranu i koju ćemo mi platiti. Zanima me kolika je točno ušteda u kunama, koliko stotina, desetina ili nekoliko kuna punom primjenom ovog zakona. I treće pitanje, kako mislite da ćemo ispoštovati Međunarodnu konvenciju u kojoj izrijekom piše, izrijekom piše da je za antidoping nadležno ministarstvo nadležno za sport, izrijekom, a Zavod za toksikologiju je u nadležnosti Ministarstva zdravstva. I prebacit ćemo antidoping ovim zakonom u zdravstvo, a po Međunarodnoj konvenciji izrijekom za njega mora biti nadležno Ministarstvo nadležno za sport. Evo, zahvaljujem.

zašto ako u zaključku stoji da će biti agencija pripojena HOO-u nismo dobili ovdje obrazloženje, ali sam sigurna kolegice Lugarić da vi ne biste ni u tom slučaju podržali pripajanje Hrvatske agencije za antidoping HOO-u. Tako da je ovaj dio, mislim da je ovo odgovor na vaše postavljeno pitanje. Morate jednako tako znati da je agencija i dosada surađivala sa Ministarstvom zdravstva i i socijalne skrbi. Kolike su uštede ovim, ja neću ponavljati i meni je žao što predlagatelj nije stavio u svom, dostavio to u svome obrazloženju, ali sam sigurna da ušteda i jednog rukovodećega mjesta znači za državni proračun u ovome trenutku kad smo se odredili da rashode nećemo povećavati, kolegice Lugarić, a da ćemo ipak voditi računa o zaštiti socijalno ugroženih skupina. I ovo, rekla sam i očekujem da će predlagatelj voditi računa i o ovim navodima o kojima ste vi rekli, a dijelom sam i ja govorila. Dakle, o poštivanju deklaracije, o poštivanju da bude u nadležnosti Ministarstva športa. Hvala. Dalje se za raspravu javio uvaženi kolega Branko Kutija. Izvolite kolega. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Borba protiv dopinga u športu već godinama je strateški cilj na globalnoj i nacionalnoj razini. U stvaranju politike i strategije borbe protiv dopinga u športu uključene su države, Međunarodni olimpijski odbor, Međunarodne športske federacije, Nacionalni športski savezi i različita vladina i nevladina Zajednička akcija rezultirala je 1999. godine osnivanje Svjetske antidoping agencije te 2003. godine donošenjem Svjetskoga kodeksa protiv dopinga. Na Svjetskoj konferenciji 2003. godine u Kopenhagenu prihvaćen je Svjetski kodeks protiv dopinga kao osnova u borbi protiv dopinga u športu širom svijeta. Države koje su usvojile i potpisale kopenhagensku deklaraciju protiv dopinga u sportu, među njima i naša, priznaju i podupiru ulogu Svjetske antidoping antidoping agencije i njezin kodeks te se obvezale na Međunarodnu i međuvladinu suradnju u usklađivanju antidoping politike i prakse u športu. Međunarodna konvencija protiv dopinga u športu usvojena 2005. u sjedištu UNESCO-a u Parizu, a stupila je na snagu dana 1. veljače 2007. nakon što ju je ratificiralo 30 zemalja sukladno članku 37. Konvencije. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine donio Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu. usporedbi sa međunarodnim naporima na području borbe protiv dopinga u športu uredbom Vlade iz 2007. osnovana je Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga,

Djelokrug agencije dosada su činili stručni poslovi sustavnog praćenja i koordiniranja akcija vladinih i nevladinih organizacija u borbi protiv dopinga u športu, predlaganje i provođenje mjera u u borbi protiv dopinga te primjena konvencija kodeksa WADA-e, pravila međunarodnih športskih saveza i Međunarodnog olimpijskog odbora. Agencija surađuje i surađivala je dosada s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvom kulture – Odjel za UNESCO, te Uredom za suzbijanje zloupotrebe droga. U sklopu nevladinih organizacija agencija je surađivala sa Hrvatskim olimpijskim odborom, Hrvatskim paraolimpijskim odborom, Nacionalnim športskim savezima i športskim klubovima. Zakonom o športu propisano je da športaši ne smiju uzimati nedopuštena sredstva ili doping niti smiju primjenjivati postupke koji su nedopušteni prema pravilima Svjetske antidoping agencije da treneri i ovlašteni liječnici i druge osobe u športu ne smiju športašu davati nedopuštena sredstva ili od športaša tražiti i poticati ga da uzima nedopuštena sredstva ili primjenjuje postupke koji su nedopušteni sukladno pravilima WADA-e. ovim se izmjenama i dopunama Zakona o športu predlaže da se osim propisane zabrane uzimanja sredstava i primjenjivanja postupaka koji su nedopušteni prema pravilima WADA-e propiše i zabrana uzimanja sredstava i primjenjivanja postupaka koji su nedopušteni prema pravilima HOO-a i Međunarodnog olimpijskog odbora i Međunarodnog olimpijskog odbora kao i obveza športaša da dozvole obavljanje dopinške kontrole. Znači isto tako ovim izmjenama se predlaže pripajanje agencije Hrvatskog zavoda za toksikologiju koji bi preuzeo službenike i namještenike, sredstva, prava, obveze i poslove, znači sve što ide. Ovim se zakonskim prijedlogom reorganizacije pridonosi smanjenju broja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima za čiji se rad sredstva osiguravaju u državnom proračunu, a istovremeno bi se proširivanjem dosadašnjeg djelokruga rada zavoda poslovima sustavnog provođenja i praćenja mjera u borbi protiv dopinga u športu osigurao kontinuiran i kvalitetan stručni rad na ovom području. Kolega Srb je prije spomenuo da se nedovoljno novaca daje športašima s čim se ja definitivno slažem ali isto tako kolegica Marinović je kazala da jedinica lokalne samouprave iz svojih proračuna daju veliku količinu novaca koji služe kao puka glasačka mašinerija, s čime se ja definitivno ne slažem. Evo, ja ću podržati donošenje ovog Zakona. Zahvaljujem se.

Lijepo ste i ... govorili o športu i naravno o suzbijanju dopinga naravno u suradnji sa Uredom za suzbijanje zloporabe droga i u svakom slučaju to je potrebito učiniti i dodatne napore. Ali mene je isto kao i vas zapekla izjava kolegice Antičević-Marinović koja reče da se ogromna sredstva iz jedinica lokalne samouprave ulažu u klubove da bi se kupilo biračko tijelo. Za mene je to apsolutno neprihvatljivo, prosto ne znam kako bih nazvao jednu takvu izjavu. Pa da li sport ima alternative? Da li je legalizacija lakih droga prema mišljenju s vaše strane, da li je to alternativa? Pa ja u svojoj sredini imam tri kluba nogometna i sretan sam da ih ima da mogu igrati i da ti mladi se mogu baviti športom i da gledaju ove velike pošasti koje nam prijeti i zloporabe droga i svega, da možemo u tom dijelu sudjelovati

Stjepane MIlinkoviću, ja se isto tako slažem s vama što ste konstatirali, da je lijepo kada jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju vaša općina ili bilo koja druga može skrbiti o drugima. Na području, ja ću o nogometu tri rečenice, na području naše Zadarske županije imamo ukupno 38 nogometnih klubova, amaterskih i ukupno je oko 5000 nogometaša, od toga je više od polovice su djeca. Ja mislim da moramo još više novca izdvajati, truditi se stvoriti što kvalitetnije uvjete da ta djeca ne budu na ulici nego na igralištu stoga ponavljam, još jedanput se ne slažem sa konstatacijom kolegice Marinović da to

zapravo nitko nam i nije dao neke pokazatelje koji će nas voditi k tome da prihvatimo, osim povećanje učinkovitosti u radu. A problem dopinga je velik, naime, posljednjih godina gotovo svakodnevno smo svjedoci doping skandala još od prve kontrole 68. godine. Kod nas Zakon o športu koji je naravno vidjeli smo u par navrata danas, potrebna je izmjena, još od 2006. godine zapravo pitanje dopinga regulira pod nazivom zdravstvena zaštita. Ja moram ovdje spomenuti Juan Antonia Samarana koji je doživotni počasni predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora, umro je naravno, koji kaže da doping ne predstavlja samo opasnost po zdravlje sportaša već je to oblik prevare koji ne možemo prihvatiti. Prema tome, vidimo da agencija mora postojati a ne da se zapravo fuzira sa Zavodom za toksikologiju pri Ministarstvu zdravstva. Problem je što je uporaba dopinga osim što je sve rasprostranjenija, širi se na žalost na sve mlađe sportaše, mlađe sportaše, postotak je velik kod tinejdžera koji imaju zapravo teške posljedice, jer upravo anabolički steroidi koji se upotrebljavaju jače i jače oštećuje upravo te dobne skupine. Moram spomenuti jednu anketu sa Olimpijskih igara iz 84. godine kada je napravljena između 190 sudionika, pitali su da li bi rađe osvojili zlatnu medalju ili srebrnu na Olimpijskim igrama, i time riskirali svoj život, da umru od dopinga za 5 godina, na žalost rezultati su pokazali da 76% ispitanika je odgovorilo potvrdno. Danas je bilo prijedloga da se ova Agencija fuzira i sa Uredom za suzbijanje ovisnosti, mišljenja sam da je ova vrsta drugačija. Ovisnost je jedan problem, međutim, ova vrsta dopinga je sasvim drugačiji problem. Naime, generalno možemo reći da države podržavaju sport upravo zbog toga što pomaže u promociji države, naravno da su to dokazi uspješnosti, superiornosti među drugima, i upravo zbog toga kažem da je ovo drugačiji problem. Iz medija sam doznala, pripremajući se za ovu raspravu, na žalost da je Hrvatska što se tiče dopinga, da se može usporediti sa Meksikom, da su to najtoksičnije stvari koje su vrlo pristupačne, koje mogu izazivati sterilnost uz ostale opasnosti za zdravlje čovjeka, ali isto tako da se mogu doći vrlo lako doći zapravo, kupnju takvih sredstava. Znači da u biti postoje dva argumenta koji se iznose kao potpora zabrani dopinga to je s jedne strane opasnost za zdravlje, s druge strane s druge strane uzimanje tih sredstava dovodi do ne pravičnosti rezultata, koja su zapravo nastala prevarom. I možemo zaključiti da je dopinški skandal je teško breme cijelom sportu. Na kraju moram reći da u borbi protiv dopinga pored Kaznenog prava te uz stroge sportske sankcije moramo razmišljati i o edukaciji kritičnih skupina, maloljetnih, sportaša o posljedicama koje na njihovo zdravlje ostavlja korištenje dopinga. Žao mi što sam čula sa strane HDZ-a, da su SDP-ovci da ih nije briga za novce. DA spajanjem ovakvih Agencija, odnosno fuzijom da se radi o uštedi, međutim, ja vam moram reći da je nama briga za problem, i upravo zbog toga ne možemo prihvatiti ovaj prijedlog fuzije Agencije, jer vidimo da problem dopinga postoji, da agencija treba opstati zbog inih razloga koji su navedeni na početku. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolegice. Imamo jednu prijavu ispravka navoda. Uvažena kolegica Suzana Bilić-Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegica Šimac Bonačić u svojoj raspravi nekoliko puta je rekla "agencija mora postojati". Kolegice Šimac Bonačić to nije točno. Agencija ne mora postojati. Mora se obavljati djelatnost, dakle djelatnost koju obavlja. Zadaća za koju je osnovana mora se ostvarivati. Ali znate jako dobro da Međunarodna konvencija protiv dopinga u sportu predviđa postojanje nacionalnih organizacija za borbu protiv dopinga i njihove zadaće, ali ne uvjetuje da budu zasebni pravni subjekti. Pa su različite države to različito riješile, ali na to podsjećam a zbog toga ispravljam, agencija ne mora postojati. Dakle, Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga kao samostalna institucija ne mora postojati. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona osigurano je da se djelatnost i zadaća izvršava i prema prijedlogu i u Zavodu za toksikologiju. Hvala. Dalje se za raspravu prijavo uvaženi kolega Šimo Đurđević. Izvolite kolega. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državna tajnice, kolegice i kolege. U mojoj pripremi za ovu pojedinačnu raspravu već su kolegice i kolege i po klubovima i pojedinačno ponovili, da se ne bi ponavljao ja pa ću malo letimično prijeći preko ovog mog teksta preko moje pripreme. Kao zastupnici u Saboru RH dobili smo za ovu sjednice od Vlade RH Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu s Konačnim prijedlogom zakona. Donošenje ovog zakona potrebno je radi provedbe Programa gospodarskog oporavka Vlade RH s tim u vezi zaključka Vlada Republike Hrvatske od 23. srpnja 2010. godine o reorganizaciji agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima s ciljem poboljšanja učinkovitosti, ekonomičnosti u radu te smanjenje proračunskih sredstava za njihov rad što je ovdje već bilo iskazano i rečeno. Zakonom o športu propisano je da sportaši ne smiju uzimati nedopuštena sredstva doping, niti smiju primjenjivati postupke koji su nedopušteni prema pravilima Svjetske antidoping agencije, te da treneri, ovlašteni liječnici i druge osobe u sportu ne smiju sportašu davati nedopuštena sredstva ili od sportaša tražiti ili poticati ga da uzima nedopuštena sredstva ili primjenjuje postupke koji su nedopušteni sukladno pravilima Svjetske antidoping agencije. Ovim se izmjenama i dopunama Zakona o športu predlaže da se osim propisane zabrane uzimanje sredstava i primjenjiva postupaka koji su nedopušteni prema pravilima Svjetske antidoping agencije propiše i zabrana uzimanja sredstava i primjenjivanja postupka koji su nedopušteni prema pravilima našeg Hrvatskog olimpijskog odbora i Međunarodnog olimpijskog odbora kao i obveza sportaša da dozvole dopinške kontrole. Osim toga ovim se izmjenama i dopunama predlaže brisanje navedenih odredbi Zakona o športu, te se predlaže pripajanje agencije, kao što je do sada i rečeno moram ponoviti, Hrvatskom zavodu za toksikologiju koji bi preuzeo službenike i namještenike, sredstva, prava, obaveze, poslove pismohrane i druge dokumentacije agencije. Ovim se zakonskim zakonskim prijedlogom reorganizacije pridonosi smanjenju broja agencija, zavoda, fondova i drugih pravih osoba s javnim ovlastima za čiji se rad sredstva osiguravaju u državnom proračunu. Istovremeno bi se proširenjem dosadašnjeg djelokruga rada Zavoda poslovima sustavno provođenje i praćenje mjera u borbi protiv dopinga u sportu osigurao kontinuiran kvalitetan, stručni rad na ovom području u sustavu ustanove koja obavlja te i srodne poslove. Također za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu Vlade Republike Hrvatske što je po meni također bitno. Podržavam ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu s Konačnim prijedlogom zakona i htio bih dodati svoje osobno mišljenje. Šport da, od vrtića, osnovnih i srednjih škola, fakulteta, a ovo o čemu razgovaramo iz te masovnosti ići ka kvalitetnom sportu, medalje po meni na kraju, a zdravlje na početku. Zdrava nacija na početku. masovnosti jednim kontinuiranim ... procesom doći do medalje, ne pod svaku cijenu. Hvala lijepa. Za repliku se prijavila kolegica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani kolega Đurđević možda ćete vi znati odgovoriti na pitanje na koje pokušavamo cijelo jutro dobiti odgovor, a nismo ga dobili. Koliko ćemo kuna uštedjeti donošenjem ovog zakona u brojkama? Zahvaljujem.

kao čovjeku koji je svoj životni poziv posvetio djeci i sportu, odgajanju djece u sortu, u školi i van škole, po meni pod broj 1, po meni, nisu toliko bitna sredstva, po meni je bitno je bitno zdravlje djece, zdravlje studenata, zdravlje nacije. Ali ovdje u tekstu je izrečeno tko što preuzima, znači preuzima djelatnike, opremu i sve, mislim da će taj kontinuirani dobar rad biti nastavljen i u Zavodu za toksikologiju. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. I dalje za raspravu se prijavio uvaženi kolega Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovana gospođo državna tajnice, štovane kolegice i kolege. Evo pred nama još jedan u nizu zakona sa čijom smo raspravom započeli jučer, a koja je u obrazloženju imaju svrhu da se provedu određene racionalizacije kako to Vlada Temelj za donošenje ovog zakona nalazi se u odredbi članka Hrvatskog sabora 159. Poslovnika gdje kaže da "treba provesti reorganizaciju agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima s ciljem poboljšavanja učinkovitosti i ekonomičnosti u radu, te smanjenja proračunskih sredstava za njihov rad". Postavlja se pitanje, koje su to uštede i koja su to poboljšanja? Što će se desiti bitno time što će se ova agencija pripojiti Hrvatskom zavodu za toksikologiju? Ova Agencija je certificirana od World antidoping agency, odnosno od WADA-e za određene laboratorijske pretrage. Nažalost, još nije prošla punu akreditaciju jer za to treba proći određeno vrijeme da se njezin rad nadzire. Prisjetimo se što je rekao i gospodin Mateša iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Kaže, obveza da imamo takvu agenciju nema veze sa Hrvatskim olimpijskim odborom niti sa Međunarodnim olimpijskim odborom, obveze proizašle iz kopenhagenške Deklaracije o borbi protiv dopinga koji je potpisala i Hrvatska. Ukidanjem ovakve agencije došao bi u pitanje održavanja i velikih sportskih natjecanja u Hrvatskoj. Zašto se ona ukida ne znam. Takvo tijelo moramo imati, a sad je pitanje u kojoj će to biti organizacijskoj formi, kaže Mateša. Međutim, činjenica jest da nakon što je agencija prošla certifikaciju od Vlade bilo koja promjena u njenoj organizacijskoj strukturi, pripajanje hrvatskom zavodu za toksikologiju koji a propos baš i nema sukladnu djelatnost kao ova agencija, iziskivat će dodatni nadzor od Vlade koji netko treba platiti. Kolika su ta sredstva, da li će ona poništiti ovu možebitnu uštedu. Vezano za ovu drugu stavku odnosno drugo pojašnjenje u prijedlogu za donošenje zakona po hitnom postupku, dakle da će se poboljšati učinkovitost borbe protiv dopinga, pitanje je kako. Zašto niste onda u ovaj zakon primjerice uvjetovali uvjetovali i akreditaciju novonastalog hrvatskog Zavoda za toksikologiju. Po normi 17025 koja jedina dokazuje kompetentnost laboratorija za provođenje provođenje određenih pretraga. Na koncu konca, mi u Hrvatskoj imamo 200-tinjak laboratorija, ispitnih laboratorija koji su akreditirani po normi 17025, a mnogi od njih su se uostalom akreditirali i za metode ispitivanja droga i stimulativnih sredstava u izlučevinama krvi, mokraći. Iskustva imamo, znanja imamo, pa zašto se moraju zakoni donositi mehanički samo zato da se to donese, da se odradi. Zašto zaista ne uđemo u meritum i sa meritumom popravimo određene zakone ako već se reorganizacija provodi. Eto to vam je jedan od savjeta kako poboljšati učinkovitost budućeg združenog hrvatskog zavoda sa kojim, ja ne znam jeste li i profesora Plavšića kontaktirali vezano uz ovaj dar koji će njegov zavod dati. Situacija sa toksikologijom je vrlo, vrlo svjedoci smo od prije dva tri tjedna skandala u Republici Hrvatskoj vezano uz onaj slučaj kada su dva radnika radnika izgubili živote u jednom podrumu pa je jedan privatni laboratorij izazvao pravu paniku među građanstvom krivo se pozivajući na status akreditiranog tijela što naprosto nije bila istina. istina. Republika Hrvatska ima vrlo razvijenu infrastrukturu kvalitete, akreditaciju, normizaciju, certifikaciju, mjeriteljstvo. To je jedno od najjačih najjačih mjerila bilo za zatvaranje poglavlja 1.-Slobodno kretanje roba, ljudi, kapitala i usluga, dakle slobodno tržište, pa zašto ne iskoristiti sredstva iz tog segmenta evo i u ovom izuzetno važnom segmentu športa i borbe protiv dopinga, za suzbijanje te pošasti među sportašima koje je uz navijačko ludilo vjerojatno najveći akutni problem hrvatskog športa. Nažalost, situacija jest takva da ova agencija prema dosadašnjim preuzetim dosadašnjim preuzetim obvezama jest pod Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i sve će to trebati promijeniti, uskladiti kako bi se rad jedne agencije nastavio u nešto drugačijem obliku. koliko je to zapravo racionalno, a koliko unosi dodatnog nereda i entropije u cijeli sustav. ovo je opet jedan zakon koji ima nedostatno obrazloženje da nas saborske zastupnike uvjeri u svrhovitost donošenja tog zakona. Nema analizu učinkovitosti, nema analizu prednosti i mana ili ono što se naziva u ekonomiji cost benefit. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu za repliku. Uvaženi kolega Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Imao sam potrebu na izlaganje kolege Franića kratko replicirati. Dakle, kolega, sve se može, sve se može proglasiti i demagogijom i drugu stranu objasniti s gospo aspekta pozitivnom ili osobito sa stručnog. Pođimo od naših mi smo zastupnici, pođimo od naših parkinga. Dakle, mi nemamo gdje parkirati vozilo nego plaćamo svoj parking. S jednu stranu to može djelovati besmisleno. S druge strane, na jednoj simboličnoj razini je itekako važno. Dakle, između ostalih ušteda i na tako malim uštedama naoko je važno sudjelovati. Ako govorimo o ovom problemu, a pritom zanemarimo da više nećemo izdvajati novce za prostor određeni, razumijete i nećemo trošiti novce ni u budućnosti za taj prostor pa to nije nevažno. To nije nevažno. S druge strane ako priključujemo tu instituciju drugoj koja je posve kvalificirana prihvatiti i još poboljšati i unaprijediti rad ove i uopće ne dovodimo u pitanje suštinu onda se doista, potrebno je vratiti u suštinu, a suština je da funkcioniranje struke bude osigurano i to je neupitno. A s druge strane svaka ušteda ma kolika ona bila pa i ušteda na prostoru o kojemu govorimo koji je sad ovoliko ili onoliko za koji ste izdvaja ili će se izdvajati u budućnosti, a neće se izdvajati ukoliko ljude, opremu dovedemo u drugu instituciju koja je posve opet ponavljam kvalificirana, osposobljena i sa ovim ljudima zapravo će osiguravati i dalje provedbu onoga što je suština a to je ova antidoping, odnosno kontrola dopingom. Evo ja mislim da se stvarno trebamo vratiti u realnost i da svaku uštedu i možebitnu uštedu trebamo pozdraviti, a pri tome svakako voditi računa da osiguravamo uštede koje se, o kojima govorimo, ali funkcioniranje struke dakako da ne bude upitno što je apsolutno i što će biti neupitno. Evo hvala lijepo. (HSS)** Odgovor na repliku, kolega Franić. Izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani kolega, ja u svom govoru niti jednom nisam spomenuo demagogiju i ne smatram da je ovo demagogija, nego sam se samo ograničio na to da kažem da nismo dobili dostatno obrazloženje gdje su tu uštede. Mi smo zadnjih nekoliko godina ulagali u rad ove agencije opremanje laboratorija, opremanje s opremom. Prema tome, da bi oni dobili certifikaciju potrebna a u budućnosti i akreditaciju jedan od temeljnih zahtjeva norme jest i dostatno opremljen prostor, opremljenost. Prema tome, ako oni dođu u Zavod za toksikologiju vjerojatno će i tamo trebati nekakav dodatni prostor koji će se morati urediti u skladu sa zahtjevima norme a to sve košta. Košta i usklađivanje papirnato certifikacija, ponovni izlazak auditora, ocjenitelja na lice mjesta. Ja ne dvojim možda tu ima i ušteda, ali bilo bi dobro da smo imali jednu tablicu koji su dodatni troškovi, koje su dodatne uštede u pogledu donošenja ovog zakona, pa da podvučemo crtu i vidimo konačni balans isplati li se to ili ne. A osim toga nije samo motiv ovog zakona kao što piše u njemu bila ušteda, nego i povećavanje učinkovitosti. I moje je pitanje bilo kojim mehanizmima i kako i što će se to poboljšati? **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. I ovime smo iscrpili prijave za pojedinačne rasprave. Imamo prijavu za završnu riječ u ime Kluba zastupnika SDP-a, uvažena kolegica zastupnica Marija Lugarić. Izvolite kolegice.

uštedjeti u državnom proračunu. Nadamo se da će državna tajnica na to konačno odgovoriti, a da zapravo u Saboru nismo raspravljali o tome da dnevno 15 ljudi ostaje bez kuće i stana jer ne može otplaćivati kredite, da opet nismo raspravljali o tome da 80 hiljada ljudi je ove godine ostalo bez posla, a po procjenama će do kraja godine još 30000 30000 ljudi ostati bez posla. I u tim okolnostima mi raspravljamo o ne znamo kakvim minimalnim uštedama. No međutim, u ovom zakonu postoji još nakon ove rasprave jedan čini nam se dodatni problem koji nas je i motivirao zapravo da podnesemo zaključak da ovaj zakon, obzirom da će očito biti prihvaćen, obzirom na izjašnjavanje klubova ide u dva čitanja. Naime, ovdje se ne zna što se zapravo hoće. Vlada je svojom odlukom rekla da te poslove treba raditi Olimpijski odbor. Pa nam je Saboru predložila da se spaja sa Zavodom za toksikologiju. Imamo amandman kluba HDZ-a koji kaže da donošenjem zakona se taj Zavod za toksikologiju sad zove Zavod za toksikologiju i antidoping što je sporno iz dva razloga. Iz prvog zato što mi Zakonom o sportu prihvaćanjem ovog amandmana mijenjamo Zakon o zdravstvenoj zaštiti u suštinskom djelu. Ne znam da li to uopće pravno i smijemo i bilo bi dobro to istražiti. Drugo, uz ovaj amandman HDZ-a bilo bi dobro da znamo koji će biti trošak promjene naziva institucije. Znači promjene svih tabli, promjene svih vizitki, promjene svih memoranduma, promjene svih pečata. Obzirom da ne znamo kolika će biti ušteda ukidanjem agencija, a znamo da će prenijeti sve zaposlene i sve poslove jer taj posao ne radi naprosto nitko drugi, bojim se da će nas ovaj zakon koštati. S druge strane koalicijski partner HSS ima pak sad svoju treću ideju, a to je da se ta antidoping agencija prebaci u Ured za suzbijanje i zlouporabu droga. koliko stranaka toliko prijedloga za ovo rješenje. Očito ni jedno, ni drugo, ni treće, ni peto nije dovoljno domišljeno, a zapravo ne znamo niti konkretne efekte ni prvog, ni drugo, ni trećeg ni petog što za nas u SDP-u posebno u situaciji u kojoj se država nalazi nije dovoljan minimalan razlog zbog kojeg bi mogli podržati ovaj i sve ovakve zakone. Stoga velim, uz molbu da onda ovo barem ne prihvatite sada nego da doista razmislite što ćemo učiniti jer svi se zalažemo ovdje i za sport i za masovnost sporta i da taj sport bude zaista ono što taj sport mora biti što uključuje da bude i slobodan od svih stimulansa koji u sportu nemaju mjesta. Bojimo se da ukidanjem antidoping agencije sa razno različitim vizijama koja ni jedna nije do kraja osmišljena ćemo učiniti loše i sportu, da ćemo učiniti loše i samom sustavu, a zapravo uopće ne znamo zašto to radimo. I na kraju malo moram reći da nas iz SDP-a i ne čudi takvo lutanje niti HDZ-a koji u Vladi kaže jedno, pa onda ta ista Vlada predlaže drugo, a HDZ predlaže treće, HSS predlaže četvrto, a ta ista koalicija prije četiri godine je i predložila uvođenje te agencije. Ako nam ona nije bila potrebna zašto ste kolegice i kolege uopće predložili i glasanjem podržali njezino osnivanje prije 3 i po godine, samo nam govori da zapravo na jednom ovako malom primjeru se pokazuje još jedanput da je i Hrvatska u svim njezinim segmentima, pa čak i onima krajnje depolitiziranim, onima koji bi trebali krajnje depolitizirani kao što je sport i zapravo samo jedan talac nesnalaženja HDZ-a, nesnalaženja koalicije i njihovih unutarnjih stvari. Zahvaljujem. Hvala. I zaključno u ime predlagača uvažena državna tajnica Dijana Vican. Izvolite tajnice. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem na tako dugoj raspravi i iznijet ću svoja obrazloženja. Prvih sat i po vremena se je prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o Zakonu o športu odnosio i tumačio kao ukidanje agencije, a drugih sat i pol vremena se odnosio na ukidanje djelatnosti. Žao mi je što se moram vraćati na početak i kazati da niti ukidamo agenciju, a ponajmanje ne ukidamo djelatnost. Vlada Republike Hrvatske se opredijelila za borbu za borbu protiv dopinga, i ustrajavat će na tome, i mislim da Vlada Republike Hrvatske, ne pada joj na pamet niti štedjeti na tome. Dapače, program gospodarskog oporavka je bilo više čitača koji smo lijepo protumačili da se određeni ciljevi i aktivnosti odnose na uštede, a određeni se odnose na racionalizaciju. I ušteda i racionalizacija mogu imati svoje kvantitativne podatke, mogu imati svoje kvalitativne podatke. Kada 6 osoba koji su u ovom slučaju zaposlenici Agencije za antidoping se preseli u jedan drugi prostor koji postoji dugotrajno, koji se zove zavod, koji ima sve najkompetentnije stručnjake i kada se 6 kompetentnih stručnjaka iz jednog prostora preseli u drugi prostor i oslobodi ovaj prostor koji je čak mogao biti i darovan, mi smo to procijenili jednom racionalizacijom. Ako 6 vrhunskih stručnjaka za antidoping, koji država podržava i ne štedi na njemu, odvede u prostor koji je vrlo dobro opremljen laboratorijskom opremom koja je najskuplja oprema, ako hoćete sa informatičkom opremom koja jeste pojeftinila ali nije jeftina, koja je dobila prostor da laboratorijsku djelatnost za analizu koju obavlja Agencija za antidoping ne mora možda raditi sa …/Ne razumije se./… nego će ju u prvom koraku proširiti sa svojim suradnicima, koja će možda dati nama prijedloge zajedno sa Nacionalnim vijećem za šport koji smo podržali, pa će pojeftiniti i testiranja na terenu pa će na taj način i lokalne samouprave dobiti jednu cijenu za to testiranje, mi smo to kvalitativno procijenili i kratkoročno i dugoročno uštedom koju, sada se ne mogu pretvoriti u dvonožni kalkulator i reći, što ne znači da neću imati redovita izvješća, i ukazati vam na to. Rekli smo da ostaje poštivanje Zakona o ratifikaciji, da nema drugih zahtjeva po međunarodnim konvencijama, ocjenjujem da nema nikakvih prepreka da naša ministarstva koja uredno i efikasno i efektivno rade rade svoj posao, ne procijene da je i ovo jedan pomak ka kvaliteti rada, boljim uvjetima rada, gdje nije bitna samo u konačnici ta efikasnost, nego još više efektivnost, a to su koraci u radu, da ministarstva ne mogu biti hermetički zatvorena, nego da one djelatnosti mogu vezati i sve mi je ovo dovelo da odbijem, odnosno ne prihvatim prijedlog SDP-a na vraćanje prijedloga Zakona o športu na prvo čitanje, odnosno da prihvatimo amandman koji je dao HDZ, a odnosi se na vrlo jasan i točan naziv, jer uvažava djelatnost antidopinga, i pripajanje Hrvatskom zavodu za toksikologiju, što je zapravo bila i temeljna namjena. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.